Dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Krećemo s radom. Odbor za financije i državni proračun predložio je temeljem članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora da provedemo objedinjenju raspravu o sljedeće dvije točke: - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u Jedinstveni sanacijski fond, drugo čitanje, P.Z. br. 842, - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, prvo čitanje, P.Z.E. br. 843 Slažemo li se s takvom odlukom? Ima li netko protiv? Ako se slažemo onda ćemo tako i napraviti. Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članaka 172. u u vezi s člankom 190. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Molio bih sada predstavnika predlagatelja da nam da dodatno obrazloženje. S nama je poštovani Zdravko Zrinušić državni tajnik u Ministarstvu financija. Izvolite. vam lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Pred vama se danas nalaze dva zakonska prijedloga, prvi je Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski i povezano s time vezano za izmjene i dopune Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava koji provode ovaj prvi zakon. Zakon je izrađen s ciljem daljnjeg usklađivanje hrvatskog pravnog okvira s propisima EU u ovome području odnosno pobliže se uređuje provedba Uredbe br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava. RH je 27. svibnja prošle godine Europskoj središnjoj banci uputila zahtjev za uspostavu bliske suradnje između HNB-a i Europske i Europske središnje banke, nakon toga 4. srpnja poslala i pismo namjere o ulasku u europski tečajni mehanizam tzv. ERM II i bankovnu uniju te ujedno i akcijski plan koji uključuje protumjera u području nadzora odnosno sanacije banaka i to daljnje jačanje supervizije bankovnog sustava uspostavom bliske suradnje između HNB-a i Europske središnje banke. Naime, države članice europodručja automatski su i članice bankovne unije, dok države članice izvan europodručja mogu zatražiti uspostavljanje bliske suradnje s Europskom središnjom bankom odnosno pristupiti jedinstvenom nadzornom mehanizmu i jedinstvenom sanacijskom mehanizmu kao dijelovima bankovne unije EU. Kao što znate bankovna unija nastala je kao odgovor EU na financijsku krizu iz 2008. godine jer je postalo jasno da se primjerice problemi uzrokovani visokom povezanošću između javnih financija i bankovnog sektora mogu lako preliti preko nacionalnih granica te uzrokovati probleme u drugim državama članicama EU. Dakle cilj osnivanja i uspostave bankovne unije je smanjenje mogućnosti da se problemi u bilancama banaka negativno odražavaju na javne financije i obrnuto, što posljedično znači da troškove sanacije banaka ne bi više snosila država nego ponajprije vlasnici i Jedinstveni sanacijski fond odnosno novci iz Jedinstvenog sanacijskog fonda koji također pune kreditne institucije. Bankovna unija u osnovi se sastoji od tri stupa što podrazumijeva, prvo centralizirani sustav nadzora banaka koji ima naziv Jedinstveni nadzorni mehanizam, potom tu je zajednički sustav sanacije banaka pod nazivom Jedinstveni sanacijski mehanizam što je predmetom ova dva današnja zakona i tu je zajednički sustav osiguranja depozita koji je još rekao bih u povojima s obzirom na relativno spore pregovore vezano za budući taj zajednički sustav osiguranja depozita i u dogledno vrijeme taj treći stup još neće biti osnovan. Jedinstveni nadzorni mehanizam je prvi stup bankovne unije i započeo je s radom 4. srpnja 2014. godine i novi okvir za nadzor banaka u EU, čini ga Europska središnja banka i nacionalna nadzorna tijela država članica koje sudjeluju u nadzornom mehanizmu. tog jedinstvenog nadzornog mehanizma su osiguravanje sigurnosti i pouzdanosti europskog bankovnog sustava te doprinos financijskoj integraciji i stabilnosti u Europi. Jedinstveni sanacijski mehanizam, dakle ovo što govorimo danas u kontekstu ova dva zakona, predstavlja drugi stup bankovne unije koji nadopunjuje Jedinstveni nadzorni mehanizam, čine ga Jedinstveni sanacijski odbor, kao sanacijsko tijelo na razini EU. Nadalje, Jedinstveni sanacijski fond kao zajednički sanacijski fond koji se financira sredstvima bankovnog sektora u EU te nacionalna sanacijska tijela. Što se tiče RH kod nas su sada poznato je da su to tri sanacijska tijela, prvo je Narodna banka nadležna za planiranje sanacije kreditnih institucija, potom HANFA nadležna za planiranje sanacije investicijskih društava i DAB odnosno Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, ona je nadležna za provođenje sanacije kreditnih institucija i investicijskih društava i upravljanje sa Sanacijskim fondom. Glavna svrha Jedinstvenog sanacijskog mehanizma je uz uspostavljanje pravila o prijenosu i objedinjavanju prikupljenih doprinosa osigurati učinkovitu sanaciju banaka unutar bankovne unije uz minimalne troškove za porezne obveznike i za realno gospodarstvo. Važno je naglasiti da se ova dva prijedloga zakona isključivo odnose na Jedinstveni sanacijski mehanizam kao drugi stup bankovne unije i koji nadopunjuje Jedinstveni nadzorni mehanizam odnosno prvi stup bankovne unije. Dakle što se tiče pravila i postupaka koji se odnose na osnivanje, funkcioniranje, upravljanje i financiranje sustava osiguranja depozita u RH ona se ne mijenjaju i regulirana su i dalje važećim Zakonom o osiguranju depozita iz 2015. godine, a prema tom zakonu sustavom osiguranja depozita upravlja DAB. Što se tiče ovoga Jedinstvenog sanacijskog mehanizma kao drugog stupa bankovne unije, još 21. svibnja 2014. odlukom Vlade RH potpisan je predmetni Sporazum o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u Jedinstveni sanacijski fond. Naime, Vijeće EU u prosincu 2013. odlučilo upotrijebiti međuvladin sporazum kojim bi se uspostavila pravila u prijenosu i objedinjavanje doprinosa s ciljem osiguravanja najveće moguće pravne sigurnosti. Sporazum zajedno sa prije spomenutom Uredbom 806/2014 čini važan korak u uspostavljanju Bankovne unije koja podrazumijeva uspostavu integriranog financijskog okvira unutar euro područja koji će osigurati financijsku stabilnost i smanjivati prenošenje gubitaka bankovnog sustava na države, odnosno euro područje. Na države članice EU koje su potpisale sporazum, a još nisu dio Bankovne unije, primjenjivat će se pravila i obveze koje proizlaze iz sporazuma kada postanu dio Jedinstvenog nadzornog mehanizma i Jedinstvenog sanacijskog mehanizma. Budući da od datuma uspostave bliske suradnje sa Europskom središnjom bankom, RH postaje država članica sudionica u Jedinstvenom nadzornom mehanizmu i Jedinstvenom sanacijskom mehanizmu, potrebno je dakle, potvrditi navedeni sporazum, kako bi se ispunili preduvjeti potrebni za prijenos doprinosa prikupljanih u sanacijskom fondu u RH u Jedinstveni sanacijski fond. Prijedlog zakona donosi slijedeće novosti. Dakle, omogućuje se prijenos doprinosa uplaćenih od strane kreditnih institucija u sanacijski fond u RH kojim upravlja DAB u Jedinstveni sanacijski fond uspostavljen na razini EU, a koji kao što je rečeno, predstavlja dio drugog stupa Bankovne unije u odnosu Jedinstvenog sanacijskog mehanizma. Jedinstveni sanacijski odbor je glavno financijsko tijelo za donošenje odluka u okviru Jedinstvenog sanacijskog mehanizma te odlučuje o upotrebi sredstava Jedinstvenog sanacijskog fonda. Jedinstveni sanacijski fond su u početku se sastoje od odjeljaka koje pripadaju državama članicama, dakle on je počeo funkcionirati 1.1.2016., a odjeljci će se tijekom 8 godina postupno objedinjavati u Jedinstveni sanacijski fond koji bi na kraju trebao doseći .../Govornik se ne razumije./... od najmanje 1% iznosa pokrivenih depozita svih svim ovlaštenim kreditnim institucija svih država članica, a taj iznos se procjenjuje na razinu od 60 milijardi eura, a trenutno je na razini oko 33 milijarde eura. Prijedlogom zakona daje se ovlasti državnoj agenciji, DAB-u da u ime RH prenese sredstva sanacijskog fonda u Jedinstveni sanacijski fond. Prijenosom doprinosa država prinos doprinosa postanu dio Jedinstvenog nadzornog mehanizma i Jedinstvenog sanacijskog mehanizma, nakon dana početka primjene Sporazuma trebao bi se izvršiti poštujući načelo jednakog postupanja prema ugovornim stranama koje sudjeluju u nadzornom mehanizmu i sanacijskom mehanizmu, dakle na dan početka same primjene Sporazuma. Također, Sporazumom je utvrđena obveza uplate doprinosa, dodatnog doprinosa, ako raspoloživa financijska sredstva sanacijskog fonda nisu dovoljna za prijenos u Jedinstveni sanacijski fond, a u iznosu utvrđenom odlukom Jedinstvenog sanacijskog odbora. Dodatni doprinosi prikupljat će se od institucija i podružnica institucija iz treće zemlje koje imaju odobrenje za rad u RH, razmjeru profilu rizičnosti institucije, određeno prema kriterijima za utvrđivanje rizičnosti, a u skladu s odredbama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava. Što se tiče samoga stupanja na snagu, predlažem da zakon stupi na snagu danom Odluke Europske središnje banke o uspostavi bliske suradnje iz čl. 7 st. 2 Uredbe EU 1024/2013. što se tiče toga prvoga zakona, što se tiče Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, kao što vam je poznato, važećim zakonom utvrđena su pravila, postupci i instrumenti za sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava, zatim ovlasti, zadaci sanacijskih nadležnih tijela te osnivanje, financiranje i korištenje sredstava sanacijskog fonda i upravljanja njime. Isto tako, sav ovaj dio koji sam spomenuo uvodno odnosi se i na ove odredbe ovoga zakona u kontekstu i same Uredbe 806/2014 kao i ovaj dio oko bliske suradnje i ulazak u tečajni mehanizam ERM a od datuma uspostave bliske suradnje sa Europskom središnjom bankom, RH u skladu s dakle, Uredbom 806, postaje država članica sudionica u Jedinstvenom sanacijskom mehanizmu kojim se osigurava centralizirani mehanizam za sanaciju svih kreditnih institucija .../Govornik se ne razumije./... u država članicama sudionicama. Navedenom uredbom centralizirana ovlast za sanaciju uspostavlja se, povjerava, kao što sam rekao Jedinstvenom sanacijskom odboru, nacionalnim sanacijskim tijelima, kao i dijelovima jedinstvenih, Jedinstvenog Jedinstvenog sanacijskog mehanizma. Kao što je i rečeno, Jedinstveni sanacijski mehanizam predstavlja drugi stup Bankovne unije i čini ga Jedinstveni sanacijski odbor, nacionalna sanacijska tijela i Jedinstveni sanacijski fond kao zajednički sanacijski fond koji se financira sredstvima bankovnog sektora u EU. ciljem osiguravanja ujednačenog financiranja sanacije u Bankovnu uniju, uspostavljen je Jedinstveni sanacijski fond i dakle, ciljano do 24. trebalo bi se taj fond postići razinu od 1% iznosa u osiguranih depozita svih kreditnih institucija s odobrenjem za rad u državama članicama. Što se tiče samih novosti, ovim prijedlogom zakona se od datuma uspostave bliske suradnje s Europskom bankom, RH postaje država članica sudionica u Jedinstvenom sanacijskom mehanizmu kojim se osigurava centralizirani mehanizam za sanacije svih kreditnih institucija s .../Govornik se ne razumije./... u državama članicama sudionicama. Potom centralizirana ovlast za sanaciju unutar jedinstvenog sanacijskog mehanizma uspostavljena je i povjerena Jedinstvenom sanacijskom odboru i nacionalnim sanacijskim tijelima.

Uključivanje RH u Jedinstveni sanacijski mehanizam, potom Jedinstveni sanacijski odbor će osim općenite odgovornosti za učinkovito i dosljedno funkcioniranje Jedinstvenog sanacijskog mehanizma postati izravno odgovaran za izvršenje sanacijskih ovlasti nad dijelom kreditnih institucija i sa sjedištem u RH. Kad je riječ o subjektima, konkretno kreditnim institucijama i grupama kreditnih institucija za koje će Jedinstveni sanacijski odbor postati izravno odgovoran odnosno nadležan, odgovornost i ovlast za postupanje pri provedbi odluke i uputa Jedinstvenog sanacijskog odbora, dodijelit će se HNB-u prije donošenja odluke o sanaciji, a Državnoj agenciji za osiguranje od štednih uloga i sanaciju banaka nakon donošenja odluke o sanaciji od strane jedinstvenog sanacijskog odbora. Prava glasa na plenarnim izvršnim sjednicama jedinstvenog sanacijskog odbora imat će predstavnik HNB-a, a kad je riječ o pitanjima iz ovlasti DAB-a u skladu s podjelom ovlasti pri glasanju uzet će se u obzir njihovo mišljenje. Sredstva sanacijskog fonda osim za ostvarenje sanacijskih ciljeva služit će i za ispunjenje obveza prijenosa doprinosa koje su institucije dužne plaćati u skladu s Uredbom 806 iz 2014. u jedinstveni sanacijski fond. Nadalje, prijedlogom zakona predviđa se obveza institucija na koje se primjenjuje Uredba 806 na uplate doprinosa za jedinstveni sanacijski fond u skladu s odredbama Članka 70. i 71. rečene Uredbe u sanacijski fond kojom upravlja DAB. Navedene doprinose DAB će prenijeti u jedinstveni sanacijski fond. Potom za potrebe obračuna postignuća ciljeva, ciljane razine sanacijskog fonda uračunavat će se iznos doprinosa sanacijskog fonda koji će prenijeti u jedinstveni sanacijski fond kao novčana sredstva koja će se prenijeti iz sanacijskog fonda sukladno Zakonu o potvrđenju sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa jedinstveni sanacijski fond, dakle ovim prethodnim zakonom. Nadalje, ovim prijedlogom zakona dolazi do promjene u načinu prikupljanja određenih podataka. DAB više neće određene podatke prikupljati preko HNB-a odnosno HANFE kao nadležnih tijela već neposredno i samostalno. Prethodni doprinos za pojedinu instituciju i podružnicu institucije iz treće zemlje koja ima odobrenje za rad u RH obračunat će se na temelju podataka iz financijskih izvještaja dostavljenih DAB-u. Prijedlogom zakona propisuje se obveza institucija i podružnica institucija iz trećih zemalja sa sjedištem u EH na uplatu naknade za podmirenje administrativnih rashoda DAB-a vezanih uz funkciju sanacijskog tijela te suradnju s jedinstvenim sanacijskim odborom. Sam iznos godišnje naknade za administrativne rashode pojedine institucije i podružnice institucije iz treće zemlje koja ima odobrenje za rad u Hrvatskoj ne može biti veći od 5% iznosa njezinog godišnjeg doprinosa. Također, ovim prijedlogom zakona daje se mogućnost HNB-u odnosno HANFI i davanje naloga institucijama, u ovom slučaju kreditnim institucijama za koje nije izravno odgovoran jedinstveni sanacijski odbor da kontaktira kontaktira potencijalne kupce s ciljem pripreme institucija za sanaciju, a kako bi se osigurala ovlast sanacijskim tijelima u fazi rane intervencije. Što se tiče stupanja na snagu, kao i prethodni zakon on bi stupio na snagu danom primjene odluke o uspostavi bliske suradnje iz Članka 7. Uredbe vijeća broj 1024 iz 2013. godine koji će se objaviti u službenom listu EU. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem državnom tajniku. Imamo dvije replike, prvi je kolega Lalovac. Izvolite. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani državni tajniče, ma samo jedna informacija vezano za DAB koji će se u budućnosti integrirati u taj jedan jedinstveni sanacijski fond. vanproračunski, izvanproračunski fond iako država ne isplaćuje, nego same banke uplaćuju taj novac i ukoliko dođe do bilo kakvih problema s depozitom izbacuje ga, zapravo plaća ga taj, plaća ga DAB, a u budućnosti vidimo da će to raditi jedinstveno sanacijsko tijelo. Pa me, čisto me zanima u komunikacijama s Europskom komisijom, a budući da je DAB danas sastavni dio i proračuna odnosno i ovdje glasanja u saboru zanima me da li će on se u budućnosti biti neće više biti sastavni dio dokumenata u proračunu. Hvala lijepo. Evo, hvala lijepo. Poštovani gospodine zastupniče kao što ste i sami rekli, posebni dio općeg proračuna su ovaj dio i prihoda i rashoda u ovom slučaju i DAB-a i do završetka faze od 8 godina DAB će kao takav ostati unutar ovoga. Nakon prijenosa funkcije DAB-a će ostati u kontekstu osiguranja štednih depozita kao što sam i rekao, ovo je treći stup bankovne unije koji još uvijek je u pregovorima i nisam siguran s obzirom na brzinu odnosno sporost tih pregovora da će to skoro zaživjeti. Dakle samo u kontekstu sanacije banaka taj dio da, ali ovaj dio oko primjene Zakona o osiguranju ovaj depozita i dalje ostaje u primjeni i na snazi. Hvala. **Jandroković, Gordan Uvaženi državni tajniče dozvolite mi jedan komentar. Dakle, treba svakako pozdraviti da rizik poslovanja snose vlasnici i vjerovnici, a ne porezni obveznici i to ove izmjene zakona donose. S druge strane definitivno kuna odlazi, to je namjera, to je put, ono što je zamjerka da se građane ipak o tom procesu ne pita ništa. Možemo zaključiti iz ovoga, barem je to moje mišljenje, da novca će biti, cijena će novca pasti kroz kamate, ali ono što mene brine, taj novac neće biti dostupan. Meni se čini da neće biti dostupan ni za hrvatsko gospodarstvo, ni za hrvatske građane. To je jedan od problema koji vidim u budućnosti. Mi u ovom trenutku, velike sistemske banke u RH su ZABA, Privredna banka i Što će biti, još jedanput postavljam pitanje, što će biti sa Hrvatskom poštanskom bankom i Croatia bankom koje su u vlasništvu RH? Koji su to mehanizmi koji će moći primjenjivati na te banke za, zbog njihovog održavanja? Zdravko** Evo, hvala lijepa. Pa pošto ste i sami dobro primijetili, sam fond pune prije svega sistemski važne banke, tako i ove banke koje ste spomenuli, a na razini EU je 1.300 1.300 negdje otprilike financijskih institucija koje će puniti ovaj fond kod nas ih je 24. Dakle i sama ta robusnost fonda koje će u budućnosti biti planiran na razini 60 milijardi trenutno je 33 daje za pravo vjerovati da će biti ovaj ispravnim radom samog odbora koji se osniva i gdje će članica, jedan od članica na kraju i RH sa svojim predstavnikom u ovom slučaju HNB brinuti i o takvim stvarima. Naravno dakle, kao što sam i uvodio spomenuo fond dakle evo još jedanput ponavljam, …/nerazumljivo/… snosi prije svega vlasnici banke, banke, vjerovnici, a tek onda i sami sanacijski fondovi. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Onda otvaram raspravu. Prvi je na redu poštovani kolega Ivan Lovrinović, Klub zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče sabora, kolegice i kolege zastupnici, poštovani državni tajniče, posebno pozdravljam vas građani koji nas pratite jer ovo je rijetka prilika da o ovako ozbiljnim temama možete čuti nešto jer na Hrvatskoj televiziji rasprava o bankovnoj uniji, o euru, a da o njoj o tome ne govore uvijek isti ljudi ili glavni ekonomisti nekih banaka koje su porobljavale hrvatske građane preko švicarskog franka itd. nema, jednostavno nema. nekoliko puta sam tražio od predsjednika Sabora da temu Europske bankarske unije, pitanje uvođenja eura zašto ga ne treba još uvesti stavi na dnevni red na plenarnu sjednicu, nažalost to nikada nije prihvaćeno jer oni očito smatraju da su to manje bitna pitanja za hrvatsko gospodarstvo i hrvatsko društvo. Ovdje je riječ o temeljnim pitanjima budućnosti hrvatskog gospodarstva Hrvatske države i društva. Zašto? Jer vidimo kako sada Vlada odnosno njen predsjednik guraju u projekt euro, oni potpisuju, praktično ubrzano guraju. Zašto posebno sada za vrijeme predsjedanja Hrvatske EU? Želi se ostaviti dojam, pazite. Što vole odnosno kakva je situacija? Da centri moći uvijek vole slabe vlade odnosno slabe države odnosno slabe državne institucije, a slabi predsjednici vlada i njihova ekipa oni žele što prije predati odgovornost nekome drugom, konkretno u Bruxelles da bi se riješili te odgovornosti, pa prema tome, ako danas sutra bude nešto loše da onda mogu reći oni su krivi nismo mi. U tom smislu se sada vidite gura, vidite kako je brzo došlo na raspravu pitanje ulaska Hrvatske u Jedinstvenu bankarsku uniju, pitanje sanacije banaka i pristupanje tom jedinstvenom sustavu supervizije nadzora banaka. Zašto? Zato što je Jedinstvena bankarska unija uz tečajni mehanizam koji se zove ERM II to su dva ključna preduvjeta da bi danas sutra neka zemlja pristupila odnosno priključila se preuzela euro. na vrat na nos žuri ova Vlada i njen predsjednik da što prije Hrvatsku ubaci u projekt euro i da Hrvatska što prije prihvati euro, a da pri tome ili ne razumiju kud srljaju ili razumiju pa to s namjerom rade za neke druge interese. Vidite, to su velika i važna pitanja na koja tražimo odgovore. Mi u stranci Promijenimo Hrvatsku smatramo da Hrvatska nije spremna za uvođenje eura, da treba na neodređeno vrijeme odložiti tu odluku. Zašto? Činjenica jest da smo mi potpisali u predpristupnom ugovorom, ali nismo mi potpisali, potpisali su isti ljudi koji danas ubrzavaju ovaj proces. Vidite, svih sedam poglavlja o pristupanju EU iz područja iz područja ekonomije potpisali su troje ljudi koji danas drmaju Hrvatskom, to je ministar financija, guverner HNB-a i bivša potpredsjednica Vlade HDZ-a, oni i danas vode glavnu riječ u hrvatskoj ekonomiji. Znači oni potpisali, danas guraju, a znamo što su sve ti ljudi napravili lošeg za hrvatsko gospodarstvo, o tome se govori i govorit će se i oni nas žele ubaciti u brzi vlak prema Grčkoj da imamo u budućnosti scenarij kakav je imala Grčka. No poštovani građani vi znate da mi iz stranke promijenimo Hrvatsku ne volimo govoriti o ideologiji, ne volimo samo kritizirati, kritike nužno uputiti, ali zato ću sada navesti hrpu argumenata za ovo što sam maloprije rekao. Zašto bi Hrvatska postala članica Europske bankarske unije? Jesmo mi možda imali nekih velikih problema kao što su imale tamošnje banke? Za vrijeme krize financijske 2008. godine pa dalje, europske banke napravile su velike gubitke zbog špekulacija na američkom tržištu nekretnina i naravno diljem svijeta i povećali su javni dug zemalja članica EU za najmanje 20% postotnih bodova. U tom smislu možemo govoriti i reći da su banke postale danas najopasnije financijske institucije odnosno institucije koje najviše potencijalno već su pokazale rade i mogu destabilizirati kako financijski sustav tako i ekonomiju i čitave države odnosno narode. Zašto su one postale najopasnije financijske institucije? Zbog njihove enormne veličine i snage. Mi ih možemo zvati megabankama pa recimo navest ću primjer da 10 najvećih banaka u EU ima ima imovinu koja je jednaka BDP-u svih zemalja članica EU, ponavljam, 10 najvećih banaka ima imovinu koja je jednaka veličini BDP-u svih zemalja članica EU. Nad tim se treba zamislit. E sada, postavlja se elementarno pitanje zašto nas gurate u euro, zašto nas gurate u Europsku bankarsku uniju? Kao odgovor je sljedeće, uniji, znati oni su uredniji, oni će to bolje nadzirat, mi smo vidite kod nas to ništa ne funkcionira bit će nam bolje. Ali ja ponavljam, mi nismo imali proračunske izdatke od 2008. do danas glede promašaja odnosno stradavanja hrvatskih banaka. Zašto? Jel one su tako male da se nisu bavile poslovima špekuliranja na međunarodnim tržištima i to je naša sreća inače bi nastradali. S druge strane, što će nam ERM II? Pa mi ERM II tečajni mehanizam imamo već 25 godina. Kako to mogu dokazat? Pa 25 godina tečaj kune varira oko središnjeg tečaja prema euru plus minus 3% ajmo reć. To se u ekonomskoj teoriji smatra stabilnim fiksnim deviznim tečajem. Dakle ako smo imali stabilan devizni tečaj 25 godina, ako smo imali stabilno bankarstvo relativno bolje u odnosu na ove gubitke, onda se postavlja pitanje zašto naše gospodarstvo nije uzletjelo? Zašto nismo imali puno više stope gospodarskog rasta? U čemu je problem? Vidite to traži odgovore. Znači nije kvaka u tome da mi, da smo mi imali nestabilan devizni tečaj, da smo imali probleme, da smo imali ogromne gubitke banaka zbog ulaganja vani, ne. Ma stvar je u tome da mi ne možemo nigdje uspjeti, nema te unije, saveza, nazovite kako hoćete gdje Hrvatska može uspjeti dok se ne riješi, ne obračuna sa ovim domaćim mangupima, sa domaćom korupcijom, klijentelizmom, bez toga mi ne možemo ništa napraviti. Nema tog saveza, nema te unije. Znači mi moramo prvo raščistit sa svojima inače ništa nećemo napraviti. Ajmo uzeti primjer iz Europe, o tome se isto, kada ste dragi građani čuli, slušali o tome da je npr. u Njemačkoj Deutsche Banka najveći problem, najveća potencijalna ugroza za njemačko gospodarstvo, a i europsko je Deutsche Bank, kako to koja je stara 146 godina, koja je pojam bankarstva u svijetu. Ona sada grca u dugovima, ona ima dugova otprilike oko 1.400 – 1.400 – 500 milijardi EUR-a. Nitko ne zna u Njemačkoj kako će riješiti problem Deutsche Banke, o tome se pokušava se to i tamo pokušavaju preko toga preći, ali ne može. Ona je prošle godine imala gubitak samo u prošloj godini od 6 milijardi EUR-a i tako, jer je nastradala. Ona se, ona je bila jedna od najvećih praonica novca u svijetu, platila je samo u Americi 14 milijardi dolara kazne za to. Dakle, mi imamo posla sa mega bankama, vidite Deutsche Banka koja je bila primjer ugleda, svjetskog ugleda jedne banke kako se srozala. Prema tome, to potvrđuje ovu tezu što sam rekao da su banke postale potencijalno najveća opasnost za svijet i nacionalne ekonomije. E sad, što bi nama donijelo da superviziju preuzme jedinstveno tijelo iz EU? Pa to već sada imamo. S druge strane što treba reći što je pozitivno npr. u ovom zakonu, Pozitivno je da će u slučaju gubitaka banaka u EU pa i kod nas najprije platiti dioničari. Međutim, sada ljudi misle e ako plate dioničar to će biti dovoljno da saniraju jednu banku ili više banaka, ma kakvi pa to nije ni izblizu, ni izdaleka dovoljno. Pa vidjeli smo u prošloj krizi da nije država središnje banke da nisu ubacile ogromne količine pomoći kredita te bi banke propale i povukle za sobom čitava gospodarstva. Dakle, preozbiljne su ovo teme o ovome se ponavljam u hrvatskim službenim medijima uopće ne govori, ako se govori govori se navijački sa jedne strane, da se ide samo u prilog ove Vlade koja nas kao guske u magli gura u ovaj projekt bez kritičkog promišljanja. sada, sada bih rekao nekoliko stvari vezano za bankarstvo u Hrvatskoj. U tom kontekstu postavlja se pitanje što je sa bankarstvom u Hrvatskoj, pa naše su banke 90% nisu to naše banke, to su banke 90% u stranom vlasništvu. Stranka Promijenimo Hrvatsku doći će voljom građana u poziciju i mi ćemo izvršiti pritisak da u narednih nekoliko godina najmanje 50% banaka vratimo u hrvatsko vlasništvo. Ovakav postotak stranog vlasništva od 90% imale su Poljska, Mađarska i druge zemlje. Poljska i Mađarska su već vratile svoj udio na 50%, onaj tko misli da može voditi neku ekonomsku politiku, a da nema barem 50% banaka u svom vlasništvu taj se grdno vara odnosno pokazalo mu je proteklih 15-20 godina da to nije, da to nije dakle istina. Prema tome, ne smijemo srljati u projekt EURO ukoliko bude se, a vidim da se srlja i žuri, da se pokaže, da se dodvori ova vlada centru i centrima moći u Bruxellesu i Frankfurtu, mi iz Stranke Promijenimo Hrvatsku, a vidimo da postoji raspoloženje i kod drugih nekih oporbenih stranaka pokrenut ćemo referendum. Neće biti druge. Zašto Danska i Švedska nisu pristupile još bankovnoj uniji? A zato što nisu pristupile ni projektu EURO, nitko ih ne prisiljava. Najpametnije u ovim …/nerazumljivo/… nesigurnim vremenima stajati i gledati. Izašla je Velika Britanija, Brexit to je neviđeno teška poruka. Mi ovdje nismo raspravljali o sadašnjosti i budućnosti EU, taj projekt su preuzeli financijski kapital, financijska oligarhija, a narod i suverene države su bačene u kut. Dakle, izvorni začetnici plemenite ideje EU oni se prevrću vjerojatno u grobu kad vide, oni su željeli uniju suverenih naroda. Tu ideju je preuzeo krupni kapital, financijska oligarhija i ona će ga nažalost to moram reći upropastiti. Projekt EURO je velika šteta. Zašto? Zato što se forsira. Daleko je primjereniji bio mehanizam koji se zvao ERM I, koji se temeljio na obračunskoj valuti koji se zvao ACQUIS i gdje su zemlje mogle ulaziti i izlaziti, ako se nađu u nekim problemima napuste određeno vrijeme pa se vrate. Ovdje ako se uđe, predviđeno je da nema izlaska. Projekt i unija u kojoj nije predviđen mogućnost fleksibilnosti da izađeš, pa se oporaviš, taj projekt će sam sebe unutra početi destruirati i dakle voditi prema propasti. u tom kontekstu dakle da zaključim Stranka Promijenimo Hrvatsku traži odnosno zalaže se i mi ćemo napraviti, utjecati da se provede to da se postotak domaćih banaka u Hrvatskoj poveća na 50%. I druga stvar zašto EU, evo sad predsjedamo, zašto proteklih godina nije uveden red, zašto je se pojavila sad situacija u Zagrebačkoj banci da je postala praonica stranog novca? Zašto već sada kad je to objavljeno zašto iz Frankfurta iz Europske središnje banke iz Bruxellesa ne dođu pomoći da znači nakon ovog izvještaja HNB-a koji je gotov koji je debeo po mojim informacijama, ali se ništa ne otkriva. dakle njihovi, njihove institucije da Hrvatskoj pomognu kao zemlji slabih institucija, ova država je slaba. Prema tome, tu se vidi da je jednostavno Bruxelles traži neke stvari da se naprave propagandno, a državi članici je prepustio da se bavi svojim svojim poslovima, da tolerira korupciju, klijentelizam i sve ostalo. Zašto se dopuštalo bankama, zašto nije reagirala Europska središnja banka i ostale kada se ovdje trgovalo kreditima u švicarskim francima? Zašto se dopušta Agencijama za utjerivanje dugova da ovako teroriziraju građane? Sve dragi građani imamo ustvari jednostavan zadatak, na sljedećim izborima ili ćemo podržati promjene i dovesti nove ljude ili budimo spremni na konačni slom. Hvala.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Pred nama je objedinjena rasprava o je Konačnom prijedlogu Zakona o potvrđivanju sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond, to je drugo čitanje i o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava. Naime, tijekom proteklih desetljeća unija je napredovala u stvaranju unutarnjeg tržišta bankovnih usluga, ono je ključno za poticanje gospodarskog rasta u uniji i odgovarajuće financiranje realnog gospodarstva. Međutim, financijska i gospodarska kriza pokazala je da je funkcioniranje unutarnjeg tržišta u tom području ugroženo i da raste rizik od financijske fragmentacije, to je pravi izvor zabrinutosti na unutarnjem tržištu i na unutarnjem tržištu na kojem bi banke trebale moći provoditi značajne prekogranične aktivnosti. RH znamo da je napravila Akcijski plan za pridruživanje europskom tečajnom mehanizmu ERM II i bankovnoj uniji i ono uključuje i potvrđivanje ovog sporazuma dakle o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u Jedinstveni sanacijski fond. Budući da od datuma uspostave bliske suradnje sa RH te u skladu sa odredbama Uredbe 806/2014 postaje država članica sudionica u Jedinstvenom sanacijskom mehanizmu. Ispunjenje mjera u odnosu na akcijski plan za ulazak u ovaj mehanizam, Vlada namjerava završiti do svibnja ove godine. Kada govorimo o samom sporazumu onda moramo reći da sporazumom je Vijeće EU odlučilo uspostaviti pravila o prijenosu i objedinjavanju doprinosa kreditnih institucija s ciljem osiguravanja najveće moguće razine pravne sigurnosti. Doprinosi koji su uplaćeni od strane kreditnih institucija, a prikupljeni na nacionalnoj razini prenosit će se time u Jedinstveni sanacijski fond koji se u početku sastoji od odjeljaka koji pripadaju državama članicama. Odjeljci će se tijekom osam godina postupno objedinjavati u Jedinstveni sanacijski fond koji bi na kraju trebaju dostići ciljanu razinu od najmanje 1% iznosa pokrivenih depozita u svim ovlaštenim kreditnim institucijama svih država članica sudionica. prijedlogom zakona daje se ovlast Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka zapravo da se prenose ta sredstva u jedinstveni sanacijski fond. Nadalje utvrđuje se obveza uplate dodatnog doprinosa ako raspoloživa financijska sredstva ne budu dovoljna te se dodatni Dodatni doprinosi prikupljat će se od institucija i podružnica institucija iz treće zemlje koje imaju odobrenje za rad u RH, razmjeru profilu rizičnosti institucije, određeno prema kriterijima za utvrđivanje rizičnosti, a u skladu s odredbama Zakona našeg dosadašnjeg Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija postojeći Nacionalni sanacijski fond bit će mjesto gdje se uplaćuju svi doprinosi od subjekata s odobrenjem za rad na području RH, a dio koji se nakon toga transferira u Jedinstveni sanacijski fond. Odredbama se osigurava provedba upravo ove prethodno navedene Uredbe 806/2014 u vidu prikupljanja i transferiranja doprinosa institucija u jedinstveni fond. Samim jednim i drugim zakonom ugovorne stranke opredjeljuju se za ostvarivanje uspostave cjelovitog financijskog okvira okvira u EU kojeg je bankovna unija također temeljni dio, a bankovna unija znamo da je bitan dodatak ekonomskoj i monetarnoj uniji. Naime, kada kažemo što je sastavnica same bankovne unije, onda možemo reći da ona ima sastavnice kao što su Jedinstveni nadzorni mehanizam SSM, Jedinstveni sanacijski mehanizam SRM i Europski sustav osiguranja depozita to je tzv. EDIS. Unija je donijela niz pravnih akata koji su od temeljne važnosti za ostvarivanje unutarnjeg tržišta na području financijskih usluga i jačanje financijske stabilnosti europodručja i unije kao cjeline. Unija je osnovala isto tako nadzorna tijela kao što je ESA kojima je dodijeljen niz zadaća u području mikrobonitetnog nadzora. To su npr. Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje te Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržište kapitala, tzv. ESMA. tzv. ESMA. HNB bit će tijelo zaduženo za provjeru vjerodostojnosti odluka Jedinstvenog sanacijskog odbora o izricanju novčanih kazni, a koje se tiču povreda odredbi upravo ove Uredbe 806/2014. Pravo glasa tako imat će i predstavnik HNB-a na plenarnim izvršnim sjednicama Jedinstvenog sanacijskog odbora.

u odnosu na značaj koji na ovaj način država članica ima, dakle u Jedinstvenom sanacijskom fondu na ovaj način će razina od ciljanih 1% iznosa pokrivenih depozita, u ovlaštenim kreditnim institucijama, biti razina od preko 60 milijardi eura, s tim da RH u sljedeće 3 godine ima obvezu uplatiti 185 milijuna kuna.

itekako imati na umu da hrvatski fond, sanacijski fond je sada na razini od oko 600 milijuna kuna. Kada uspoređujemo i sve ono što se događa na planu i na promjeni same regulative, onda je jako važno da upravo temeljem te Direktive o restrukturiranju i oporavku banaka, a to je tzv. BRR direktiva, da se same, da se sredstva koja se uplaćuju banci u sanaciji, da se na taj način kontroliraju negativni efekti i da se zapravo financira bilo kakva sanacija, isključivo na teret banaka. Mi, evo, do sada možemo reći da su male banke do sada plaćale paušale, dok su velike banke imali ponderirani rizik odnosno to je bio sanacijski doprinos koji je sa, ponderiran sa rizikom. Ono što još treba reći da će, da kada se govori o svim ovim negativnim efektima, mi moramo reći da to nije točno jer na ovaj način niti Hrvatska gubi svoj suverenitet niti se mijenjaju odnosi u odnosu na osiguranje štednih uloga i depozita, dakle i dalje je to od 100 eura za pojedine građane, a isto tako, treba reći da je ovim se osnažuje ukupno i naš bankarski sustav i na taj način se rizici koji su potencijalni, koji uvijek mogu se pojaviti u određenim vremenskim periodima

je iznimno velik, a isto tako, očekivani od 60 milijardi je nešto što daje dodatnu sigurnost za cijelo euro područje. Oni koji žele biti dobronamjerni onda bi trebali pročitati, isto tako i Izvješće EU komisije za Hrvatsku Hrvatsku za 2020. g. i tamo mogu vidjeti što je Hrvatska postigla sa vrlo kritičkim pristupom u ovom periodu i može se vidjeti koliko je upravo zahvaljujući ovom stabilnom vremenu u kojemu ova Vlada radi, zapravo je doprinijela i makroekonomskoj i fiskalnoj politici pa se onda može vidjeti da je i realni BDP porastao u 2019. za 3%. Spominju se isto tako, i uspjesi koji se postiglo i na području tržišta rada, na nezaposlenosti, zatim o smanjivanju javnog duga, o smanjivanju duga privatnog sektora, a i time povezane ranjivosti koje se odnose na privatni sektor, itd., itd. Evo, zato preporučam svima onima koji smatraju da Hrvatska ide u krivom smjeru, neka dobro pročitaju i prouče i te dokumente koji su vrlo friški, evo iz veljače 2020. i naravno,

Hvala lijepo g. predsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama se danas nalazi objedinjena rasprava o Sporazumu o prijenosu doprinosa u Jedinstveni sanacijski fond te Zakona o sanaciji kreditnih institucija. Akcijskim planom RH za produživanje europskom tečajnom mehanizmu i bankovnoj uniji, uključuje potvrđivanje sporazuma o prijenosu i objedinjavanje doprinosu jedinstveni sanacijski fond te se je zbližavanjem sa Europskom središnjom bankom RH postaje država članica sudionica u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu. Na države članice koje su potpisale međuvladin sporazum a još nisu dio bankovne unije, primjenjivat će se prava i obveze koje proizlaze iz sporazuma te kada postanu dio jedinstvenog nadzornog mehanizma i jedinstvenog sanacijskog mehanizma, kao što je ovdje uvodno bilo govoreno, to je prvi i drugi stup. Sporazumom Vijeća EU-a odlučilo se uspostaviti pravila o prijenosu i objedinjavanju doprinosa kreditnih institucija s ciljem osiguranja najveće moguće razine pravne sigurnosti. Doprinosi uplaćeni od strane kreditnih institucija prikupljeni na nacionalnoj prenosit će se u jedinstveni sanacijski fond koji u početku se sastoji od odjeljaka koji pripadaju državama članicama. Odjeljci će se tijekom 8 g. postupno objedinjavati u jedinstveni sanacijski fond koji bi na kraju trebao doseći ciljanu razinu od najmanje 1% pokrivenih depozita u svim ovlaštenim kreditnim institucijama, ovdje se govorilo o tom iznosu od 60 milijardi kuna. Zatim ovim prijedlogom zakona daje se ovlast Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka zapravo da se prenose ta sredstva u jedinstveni sanacijski fond. Nadalje utvrđuje se obveza uplate dodatnog doprinosa ako raspoloživa financijska sredstva ne budu dovoljna te se dodatni doprinosi prikupljat će se od tih institucija i podružnica koji sve imaju odobrenje za rad u RH. Cilj prijedloga Cilj prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava je izmijeniti odredbe važećeg zakona povezane sa ovlastima nacionalnih sanacijskih tijela nad kreditnim institucijama i grupama kreditnih institucija za koje sudjelovanje u jedinstvenom sanacijskom mehanizmu, izravnu odgovornost preuzima sada jedinstveni sanacijski odbor u kojem će zapravo u taj jedinstveni sanacijski odbor će zapravo ulogu najveću ima, ulogu HNB uz mišljenje DAB-a. Ovdje se nešto govorilo da li mi trebamo ići u taj sustav ili ne trebamo. Mi znamo da je i cjelokupni proces bankovne unije nastao nakon 2008. g. odnosno krize 2008. g. kada su zapravo institucije EU-a rekle da više građani EU-a neće sanirati pogrešne politike poslovnih banaka. Znači to je glavni cilj inicijacije bankovne unije, ne nikakve posebne zavjere nego jednostavno u korist građana. Znači bankovna unija ide u korist građana zato što se kaže da više neće se plaćati a mi smo dobro svjesni u RH u 30 g. koliko se iz proračuna plaćalo da bi saniralo se financijske institucije. Sada to više nije tako i bankovna unija kaže sada ćete to plaćati vi koji ste zapravo dioničari odnosno vlasnici tih banaka. To je zapravo bio prvi korak u objedinjavanju bankarske unije. Drugi korak je bio zapravo ujednačiti odnosno tržište kapitala jer ne možete imati kredit u bankarsku uniju a da nemate jedinstveno tržište kapitala i mogućnost trgovanja i ovaj treći, i ovaj dio treći stup se sada o kojem danas govorimo je sustav osiguranja depozita. Bitno je napomenuti da je EDIS, tzv. Europski sustav osiguranja depozita je taj treći stup bankovne unije koji je uspostavljen krajem 2015. g. i do danas nije napredovao brzinom kako se to očekivalo. Zato se danas unutar institucije EU-a naglašava još snažnija integracija nacionalnih institucija kako bi se ojačalo upravljanje i otpornost europske monetarne unije na bilokakve šokove na financijskim tržištima i trenutno unutar EU-a još uvijek funkcioniraju nacionalni sustavi osiguranja depozita koji osiguravaju do 100 000 eura po klijentu po banci. Znači to je ona dobrobit što smo i mi prihvatili zapravo od EU-a, ne znam kad smo to mijenjali, 2014., 2015., 2016. kada kada smo dizali taj dio osigurane štednje i koja je išla direktno u korist hrvatskih građana. To mora se otvoreno reći, znači direktno u korist hrvatskih građana je bilo zato što smo pristupili tom sustavu jedinstvenome da će hrvatski građani više biti zaštićeni odnosno sada ta razina je u svim europskim zemljama i 100 000 eura po klijentu po banci. Međutim gdje se tu stvara sada problem i zato što je ovdje i uvodno državni tajnik rekao, postoje određeni još problemi unutar EU-a, oni su naveli da će u roku 8 g. taj sanacijski fond tek zaživjeti i traži se jače integriranje svih svih članica i mislim da to ne bi trebalo u konačnici biti zato što znamo da vi ste sami rekli, negdje oko 1300 financijskih institucija i znamo da uglavnom te sve financijske institucije kao u Hrvatskoj znači postoje uglavnom 4 najjače, tako vjerovatno i u ovim drugim zemljama, iako su integrirane međutim tu su postavljene, tu se javljaju određeni problemi. Zašto ne ide to takvom brzinom nego još uvijek se zapravo kaska i kaže da će tek 8 g. se uspostaviti, isto kao što smo sad rekli, taj novac DAB-a će se uplaćivati u taj jedinstveni sanacijski fond, to će trajati, to će biti na našem odjeljku, DAB će ostati kao što je uvodno državni tajnik rekao, u statusu kakvom je i sada, on će isto imati znači svoje funkcije koje obavlja, u nekoj budućnosti će se doći do te razine. Kolegica Perić je rekla da negdje 600 milijuna kuna, DAB, jel tako, da ima osiguranih, ako uzmete da je štednja u Hrvatskoj negdje oko 200 milijardi kuna, 600 milijuna u odnosu na 200 milijardi, to je 0,2 nešto, ni 0,3%. A EU ide na 1%. što znači da ovo ide u korist Hrvatske ako idemo u tom kontekstu da sada smo manje osigurani nego kada pristupimo jedinstvenom sanacijskom fondu. Znači ovo ide u korist hrvatskih građana, ovo ide u korist hrvatskih financijskih sustava, ne financijskog sustava nego hrvatskog gospodarstva i znamo da su i neke u prošlosti, neke banke kada su propadale, kako su uzdrmale ne samo hrvatske građane koji su jednim djelom bili osigurani nego i sve druge institucije. Tako da treba reći da ovo, ove dokumente koje danas donosimo idu u korist hrvatskih građana i da u tom kontekstu tako treba i promatrati. S druge strane, zašto ne postoji taj još uvijek jedinstveni, mogućnost osiguranja depozita, odnosno da se to centralizira? Upravo zato što sami rizici tih banaka unutar cijele EU imaju različite portfelje i to je ono što sad EU pokušava identificirati da imamo diversifikaciju bankovnog portfelja uloženog u razne državne obveznice jer nije isto kada imate banke koja ulažu određena sredstva, ako imaju uložene u njemačke obveznice, neke koje imaju grčke obveznice, neke koje imaju španjolske, a znamo što se prije 5 godina dešavalo na tržištu na tržištu EU. Vrednovanje samo obveznica, samo vrednovanje obveznica i onda su rekli, ako imate uložene u grčke obveznice, to vam ne vrijedi ništa, banka je morala dodatno kapital za to ulagati, a oni koji su bili uloženi, npr. u njemačke obveznice, oni nisu imali taj dodatni kapital. I što se onda javlja? Javlja se ovaj problem osiguranja depozita. Ako idete u taj Jedinstveni sanacijski mehanizam, onda će se ponovno s druge strane reći Nijemci, e, stanite malo, pa nećemo mi plaćati ponovno nekakve grčke dugove, oni koji su ulagali u grčke obveznice, koji imaju nekakav lošiji portfelj, pa neće oni sad ponovo, neki koji osiguravaju taj određeni dio stabilnosti i velike su još uvijek razlike na razini EU, a to će vam pokazati prema udjelu neprihodujućih kredita, što je ključan faktor i zapravo, na razini EU, o tome se raspravlja. Kako postaviti u tom dijelu nekakav iz toga zapravo proizlazi s druge strane, koliko će se plaćati kada dođe do osigurane štete odnosno do depozita. Pa evo, pogledajte sada podatke pa da vidimo kako nije jednostavno uspostaviti ovaj Jedinstveni sanacijski mehanizam na razini EU. Grčka u Grčka u svojim bankama, tzv. MPL-ovi, što ovdje mi stalno volimo reći, znači to su neprihodujući krediti, znači krediti koji se ne vraćaju, koji se ne vraćaju, koji imaju problema u povrati, u grčkim bankama, znači to je izvješće prema 3. kvartalu 2018. g. koje je provela EU komisija da bi mogla uspostaviti, u konačnici, zato je ona stavila taj rok do 2018. g. MPL na razini Grčke 43,5%. Skoro pola kredita se u Grčkoj ne vraća. Onda kad govorimo o Cipru, imate 21,8%, onda kad govorimo u Portugalu 11,3% MPL-ovi, Italija 9,5%. I onda imate, s druge strane, zemlje kao što su Finska, imate 1,1, Švedska, 1,2, Slovenija 6,9, Hrvatska negdje oko 7,8 razini tih MPL-ove i onda vidite na razini europski, imate različitu strukturu portfelja banaka i njihovih loših plasmana, a ovi zapravo depoziti u konačnici, ukoliko bi došlo do propasti banaka bi trebali osiguravati ove loše politike tih banaka i sada iz ovoga cijeloga, te sheme osiguranja depozita, vidimo da je to vrlo težak i dugotrajan proces. Npr. bez obzira što Npr. bez obzira što Hrvatska ima na razini 7,8% tih MPL-ova gdje su uključeno loši plasmani i prema poduzećima i prema građanima, Hrvatska ima najveći udio npr. pokrivenosti tih plasmana tim rezervacijama. Znači nekako najstabilniji financijski sustav, dok neke druge zemlje su na razini 35%, a npr. Hrvatska je 75% pokrivenosti tih plasmana koji su loši i sad samo kad vidite strukturu bankarskih, bankovne bilance unutar EU, onda dolazite do ovoga problema koliko je teško i zašto EU komisija je rekao da će tek nakon 8 godina profunkcionirati taj Jedinstveni sanacijski mehanizam jer kada počnu, ako se dogodi bilo kakav šok, a vidjeli smo samo utjecaj ovoga korona virusa na hrvatsko tržište kapitala. Suludo. Suludo. Ovo što se sad u Hrvatskoj događa je suludo vezano za hrvatsko tržište kapitala. Potonuli su u jednom danu 5%. 5% su potonuli, ne daj Bože da se to proširi dalje, znači panika loših vijesti je puno brža nego panika virusa. I sada, na financijske šokove, a vidite kakvi su financijski šokovi, kako se može dogoditi u Hrvatskoj, što nema veze sa tržištem kapitala, znači nema veze ovo što se tu događa sa Hrvatskom na tržištu kapitala, kako može napraviti lančanu reakciju, kako može biti lančana reakcija i prema financijskim institucijama i prema poduzećima i zato je dobro jer Hrvatska je premala, da bi mogla biti izolirana. Premala je i zato je dobro da smo u ovakvim mehanizmima. Ovo je dobro za Hrvatsku. Ovo ne treba plašiti ljude da ulazimo, da gubimo neki dio svog suvereniteta. Znači mi, ovo je dobro zbog kojega razloga, zato što smo premalo svog kapitala, a danas smo rekli da ga imamo samo 600 milijuna, u odnosu na 200 milijardi, da nam se dogodi bilo kakav, mi ne bi mogli to isplatiti. Ukoliko smo dio jedinstvenog mehanizma, ukoliko smo dio, vidite kako su građani povezani, da netko tko i dođe iz Kine, iz Italije, zarazi Hrvatsku. Zamislite kako je, kako kapital ide. On ide 10 ili 100 puta brže nego što idu građani. I jednostavno se ne možete .../nerazumljivo/... staviti, pogotovo kod tržišta kapitala, ne možete staviti nikakve žice na granicu i zbog toga je sustav mehanizama koji unutar EU još uvijek ima velike prijepore, vjerujte mi, puno više nego što mi ovdje imamo u Hrvatskoj prijepore. Zato što nije lako Nijemcima reći da će moći pokrivati, morati pokrivati ukoliko su banke u Grčkoj loše, da će oni morati iz Jedinstvenog sanacijskog fonda pokrivati loše plasmane banaka u Grčkoj. To nije lako ni u njemačkom parlamentu provesti ni u francuskom parlamentu, a njihovi plasmani su na 2%. Zato što, budući da smo mala ekonomija, integrirana, koristimo dobrobiti EU, smatramo da treba otvoreno reći da su ovo neki pozitivni, da 100 tisuća eura je u korist hrvatskih građana osigurano, da je to zapravo donijela upravo u tom nekakvom dijelu direktive, što smo pristupili, da će nam se dio, što će banke u konačnici, neće više ići na teret hrvatskih građana, nego na teret banaka, da će oni morati još više odvajati u te fondove, da će hrvatsko gospodarstvo biti otpornije na ovakve šokove koje smo imali prije neki dan koji jednostavno ne možemo objasniti. Ne možemo objasniti kako nam se dogodilo da nam je pao Crobex koji inače imamo loše financijsko tržište integrirano, da nam se dogodio, američke burze rastu, druge burze rastu, naše pali 5%. Vidite koliko smo mala ekonomija, koliko smo osjetljiva ekonomija, koliko smo osjetljivi za turizam i naše integriranje u ovom djelu, mi smo statistička greška na razini EU-a i mi tu vučemo koristi članstva u EU-u. Zahvaljujem. Ovime smo došli do kraja rasprava klubova, sada prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je trebao govoriti kolega Gordan Maras međutim nema ga pa gubi pravo govora i po ovoj točci općenito i nakon toga ide poštovani kolega Ivan Lovrinović, izvolite. Hvala. Poštovani građani, vidite po broju prijavljenih da prave oporbe u Hrvatskom saboru kada su u pitanju ključna pitanja, nema. Evo maloprije smo čuli čak na moje iznenađenje i predstavnika SDP-a koji se smatraju najvećom oporbom u Saboru, da oni imaju identično gledište po ovom pitanju kao i HDZ-ova koalicijska skupina, potpuno isto. I to je recimo zanimljivo. To ustvari govori, potvrđuje ono što govorim već nekoliko godina, da su te dvije stranke već odavno trebale biti velika koalicija jer kada je u pitanju svađa oko toga kakvu ko lutku spaljuje za fašnik, kako se ploče pišu ili podjela partizani-ustaše itd., e onda to je plodno tlo, onda se okupi ovdje veliki broj zastupnika ali kada je rasprava o ključnim pitanjima hrvatskog gospodarstva, države i naroda kao što je pitanje stanja u EU-u, kao što je pitanje uvesti euro ili ne, odnosno kada ga uopće uvesti, e vidite, onda nema razgovora, onda Jer su te vladajuće ekipe koje su dosad vodile Hrvatsku, one su naprosto izvršavale, puki izvršitelji nalogodavaca iz Bruxellesa i Frankfurta. Vidite, to je naša realnost i ono što se događa ali da je ne bi ostao na razini onoga da neko kaže evo ovaj govori neke ideološke fraze, ja ću govoriti u nastavku znači ovoga svoga vremena samo u argumentima. Visite, stupanj koncentracije banaka u EU-u je postao nepodnošljiv, najvećih 4, 5 banaka u pravilu drže 70 do 80%, 65 do 80% ukupnog bankarskog tržišta. U Hrvatskoj 5 najvećih banaka drži 81% ukupne imovine bankarskog sustava, 90% banaka u Hrvatskoj su u stranom vlasništvu. Mi smo ovdje čuli tehnička izlaganja koja se svode na prepričavanje što piše u prijedlogu ovoga zakona a da nema, nije bilo ni trunke politekonomskog pristupa kako će se to odražavati na hrvatsko gospodarstvo, položaj hrvatskih građana i stabilnost hrvatske države i naroda. Znači nema tog pristupa već se iznose jednostavno tehnički detalji koji su nama poznati, to može svako pročitati. Dakle, moramo smanjiti koncentraciju u hrvatskom bankarstvu. Nadalje, stav stranke Promijenimo Hrvatsku i mi ćemo to napraviti jest da u narednih nekoliko godina, najmanje 50% banaka u Hrvatskoj će morati biti u domaćem vlasništvu, to su naučile taj primjer što znači imati odnosno izgubit banke, Mađarska, Poljska, one su također imale 80, 90% banaka u stranom vlasništvu, sada su vratile udio domaćeg vlasništva, što privatnog, što državnog na 50% i više. Nadalje, ovdje se ne govori dakle kaže se da će se supervizija provoditi prema najvećim bankama, negdje prema onima koji imaju 30 milijardi eura bilancu i više, u Hrvatskoj pošto je mala zemlja manje a što će biti s malim bankama? Male banke sistematski se uništavaju u Hrvatskoj već jedno 15-ak godina. Ponavljam ono što sam maloprije rekao, vi gurate pristupanje Hrvatske u bankovnu uniju i tečajni mehanizam ERM II u pravo zbog toga što su to preduvjeti za brzo uvođenje, da što prije uvedete euro a ponavljam, nismo spremni za uvođenje eura, nemojte obmanjivati hrvatske građane i javnost, ja vam to govorim kao političar i kao ekonomski stručnjak, zašto, jer Hrvatska godinama ima fundamentalne neravnoteže u ekonomiji. Što je fundamentalna neravnoteža? To znači kad imate kontinuirani deficit u vanjsko trgovinskoj bilanci. proteklih 10 g. Hrvatska je zabilježila 700 milijardi kuna deficita kumulativno u trgovini sa svijetom u međunarodnoj razmjeni. 700 milijardi kuna, znači svake godine u prosjeku 70 milijardi kuna. Nije točno kad premijer govori sa svojim ministrima da ste smanjili javni dug, gospodo, preuzeli ste državu kad je bila zadužena 284 milijarde kuna, javni dug, sada iznosi 298 milijardi a niste tome pridodali 9 milijardi dugova u zdravstvu, niste tome pridodali barem još 10, 12 milijardi dugova trgovačkih društava u vlasništvu lokalne uprave kao što je Zagrebački holding i dalje. Nije točno da ste smanjili vanjski dug, niste ga smanjili za euro, vi ste ga preuzeli kada je bio 40 milijardi eura, vanjski dug Hrvatske, a on sada iznosi 43 milijarde eura, znači povećali ste ga za 3 milijarde. Prema tome, mi smo u fundamentalnim neravnotežama i svako ko je pametan u EU, on će nas odbiti. Usprkos nevjerojatnih odnosno nepromišljenih nakana da se to napravi brzo. Ja znam da je za jedan broj vas pitanje uvođenja eura tehničko pitanje, zašto, pa zato što očito najvećim djelom, znam da niste ekonomisti pa ne razumijete dovoljno jel je sa pozicije građanina to zaista tehničko pitanje međutim s pozicije gospodarstva gdje je tečajna politika izuzetno važna, to je ključno pitanje. Kako to vidio? Pa evo dragi građani, prema rezultatima instituta znači udruženih sindikata EU-a, pokazalo se da je Hrvatska među 5 zemalja gdje se realna plaća u zadnjih 10 g. najviše smanjila, realna kupovna moć, ona je u Hrvatskoj pala za 5%. Pa znači usprkos tome što se stječe dojam da plaće rastu, ali realna kupovna moć se smanjila 5%, zašto? Zato što Hrvatska 25 g. provodi politiku nerealnog tečaja, fiksnog deviznog tečaja i pošto taj tečaj ne može pomoći on šteti izvozu onda jedini način da se povećava konkurentnost je da poduzetnici smanjuju plaće plaće svojim radnicima. To se naziva interna devalvacija. Jeste li spremni za to? A ja vam poručujem s ovog mjesta, brzo uvođenje EUR-a, nepromišljeno dovest će do porasta cijena, znači imat ćemo hrvatske plaće, a europske cijene. Jeste li spremni za to? Dakle promislite dobro. Pa naravno da ovi ovdje koji sjede i drugi koji, njima je svejedno, oni imaju visoke plaće, njima možete uvest koji hoćete valutu, njima je svejedno, ali dragi građani vi odnosno mi nismo u istoj poziciji. Ukoliko stvari ne budu išle kako treba zaista ćemo pokrenuti referendum po pitanju EUR-a jer ovo je jedna nesuvisla politika. Mi vidimo da je ideja EU definitivno ugrožena, da ona se ne ostvaruje u smislu unije suverenih naroda i država, nego ovo je postala unija suverenog kapitala i financijske oligarhije koja će zaista upropastiti ovu inače jednu humanu i jednu dobru, dobru Međutim, daleko veći problem od ovog pitanja osiguranja depozita načina sanacije banaka u bankarskoj uniji je kreditna politika banaka. Ona je u Hrvatskoj vrlo problematična, da ne kažem pogubna. Zašto? Jer hrvatske banke one financiraju, kreditiraju najviše stanovništvo. Znači ukupni krediti stanovništvu iznose 60%, a ukupni krediti poslovnom sektoru jedva 40%. Znači u prijevodu, ako financirate više potrošnju od proizvodnje onda pilite granu na kojoj se sjedi. Dakle, prošle godine sve su banke poljoprivredi, svima koji rade u poljoprivredi odobrile jedva 5,5 milijardi kuna. Industrija se sve manje financira, sve se više financira turizam, trgovina, znači bankarski sustav je u proteklih 15-20 godina temeljito promijenio privrednu strukturu u Hrvatskoj. To su pitanja o kojima moramo pričati i način na koji moramo pričati. Naravno, to nećete čuti ovdje od dvije stranke koje su vodile Hrvatsku do sada, oni će hvaliti ovo. Zašto? Jer vide koliko su satrli hrvatsko gospodarstvo i sad žele odgovornost prebaciti na Bruxelles, Frankfurt ili već bilo gdje u EU. Zato mi, koji smo prava oporba i ljudi koji imaju znanja mi smo dužni odgovoriti, upozoriti na ova pitanja i da vidimo kuda stvari idu. Na kraju krajeva, ako sustav funkcionira kako treba, članica smo EU, zašto je EU dopustila da se u Hrvatskoj pere novac u Zagrebačkoj banci? Pitanje u kojim bankama se još oprao, a da ne znamo. Pozivam HNB da hitno objavi, tko je, kada i koliko opravo novca u Zagrebačkoj banci. Neka objavi najvažnije zaključke iz nalaza, ne zašto ih skriva, proglašava da ne može zbog sudova, zbog ovoga, zbog onoga. Vidite rekao sam uz pravosuđe da je je HNB drugi najveći destabilizator hrvatskog gospodarstva i društva. i društva. Poštovani građani, možemo to sve skupa riješiti na izborima, pozivam vas da konačno sa scene maknemo one koji upropaštavaju Hrvatsku. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Imamo repliku. Kolega Žagar, izvolite. **Žagar, Tomislav (HSU)** Hvala predsjedniče. Uvaženi kolega Lovrinović, dakle vi s pravom se pitate kako je izostala rasprava vezano za uvođenje EUR-a međutim jasno je sad posve i tu se s vama ne slažem, nema rasprave oko uvođenja EUR-o će se uvesti, u tom smjeru se ide i čak predstavnici Vlade kažu kako je to, to je jasno rekao ministar Marić kako je samim pristupnim ugovorom definirano da će Hrvatska uvesti EUR-o. E sad, vi se s pravom pitate što to znači za hrvatsko gospodarstvo, za hrvatske građane. Ako raste BDP onda od njega najviše koristi imaju oni najbogatiji, ako BDP počne padati najviše to osjete najsiromašniji. I to je strah zapravo od uvođenja EUR-a. Nije strah ako nama budu stvari krenule na bolje, ako BDP bude rastao, novca će biti, banka će tad dat novac, ali ako bude krenulo po zlu, banke su centralizirane, sve će se zajedno okupiti u jednu, jedan ajmo reći ovako konzorcij i oni neće dati više novaca onima kojima je potreban za razvoj gospodarstva i tu će biti problem. **Jandroković, Hvala kolega Žagar na pitanju, vi ste utvrdili ključnu stvar s kojom se slažem da je EU skup heterogenih država gospodarstava gdje imamo najjača gospodarstva i najslabija. Prema tome, pa zato i govorim stalno i tražimo to je pitanje zdrave pameti, nije problem kad je dobra situacija, međutim kad dođe do vanjskog šoka, do ekonomske i financijske krize nastradat će najviše oni najsiromašniji. Pa to smo vidjeli na primjeru Grčke kada joj nisu htjeli pomoći, a ono što su joj pomogli još su je više zakucali, znači gurnuli u živo, u živo blato. Grčka, Grčkoj samo dragi Bog može pomoći. Oni su ponovo povećali javni dug sa 170 na 183%, znači tamo nema rješenja. Zato je važno da se vratimo zdravoj logici i nije točno da mi moramo uvesti EUR-o, potpisali smo da treba, ali ne piše precizno kada. Možemo za 5, 10, 20, 50 godina, tako je potpisale i druge zemlje i oni čekaju, ali ne želje srljati poput Češke, Poljske, Mađarske, Rumunjske itd. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Ovime smo došli do kraja rasprave, zaključujem ju i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.